Господин Шопов, ако обичате, поставете си маска или напуснете залата! Ако нямате маска, можем да Ви предоставим маска.

Ако обичат квесторите да отстранят господин Шопов от залата. Моля седящите пред него, на по-малко от два метра, да се изместят, тъй като господин Шопов е потенциален риск от зараза с коронавирус. Минаващите, минавайте по-встрани по стълбите, по-по-далече от господин Шопов.

Колегите, които са пред народния представител Павел Шопов, ако обичате да се изместите, за да не Ви подлагаме на риск от зараза. Благодаря. Господин Шопов, с голямо прискърбие трябва да Ви съобщя, че лично аз се обадих на РЗИ – София и чакаме всеки момент да дойдат да Ви направят констативен протокол – акт. Началната глоба е 300 лв.

886,4“. в) ред 1.2.2.1. се изменя както следва : „1.2.2.1. Македонски научен институт и Тракийски научен институт 200,00“

В ал. 2: а) на ред 1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот числото „703 550,4“ се заменя с „813 550,4“.

(числата, означаващи размера на трансферите за държавните висши училища, се променят като числа от колона 3 по таблицата по-долу, предложения на правителството, се заменят с числата от колона 4).“

2. 1. На ред 1 „Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет“ числото „1 481 410,8“ се заменя с „1 481 445,8“ (+ 35,0). Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: „Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както следва по приложената таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва по приложената таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на образованието и науката, както следва в приложената таблица. (4) Определя Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва по приложената в Доклада таблица. В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с прехвърлянето на функциите и дейността на Лабораторията за допингов контрол от Антидопинговия център към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съгласно § 11 от Преходните и заключителните разпоредби.“ СИМЕОНОВ: Преди да пристъпим към разисквания, още веднъж подканвам народния представител Павел Шопов да напусне залата или да си постави маска. Квесторите, няма ли как да го изведете от залата? Разбирам, че не е приятно да се прилага насилие и че няма как да го направите, но… В такъв случай, много Ви моля, осигурете сигнална лента и оградете народния представител Павел Шопов в диаметър два метра.

Предполагам, че при изготвянето на проектобюджета, който обсъждаме, Министерският съвет и в частност Министерството на образованието са взели предвид собствените си оценки, представени в Проекта на Споразумение за партньорство на Република България за 2021 – 2027 г., който документ на правителството е вид самооценка за 10-годишното управление, в който се посочва 83-тото ни място в света и 26-тото ни място в Европейския съюз по показателя „качество на образованието“, както и влошаването на този показател за последните десет години с 19 позиции, което според мен казва всичко и за близо половината от 15-годишните, които са функционално неграмотни, и за високия дял на необхванатите в системата на образованието, и за много други проблеми. Надявам се тези изводи да са в основата и на увеличените средства за образование. Ние, разбира се, ще подкрепим увеличението на средствата за образование, в това число и за учителските заплати. Само да кажа тук за пореден път, че увеличението на единния разходен стандарт за ученик отново е недостатъчен – 8%, за институция – 13%, за паралелка – 8%. Това е за неспециализираните училища, разбира се, но те все пак са най-многото в страната. Същевременно заплатите трябва да се увеличат 15 – 16%. Това означава, че директорите отново ще изстискат максимално бюджетите, за да постигнат това увеличение и отново това ще е за сметка на други дейности в училищата, които все пак могат да го постигнат – другите знаем, че получават целеви средства за компенсация. Разбира се, заплатите на учителите в образователната система са само част от средствата за образование. Останалото е най-вече очакваното повишение на разходните стандарти, финансирането на задължителното предучилищно образование, пари за ремонти, подобряване на материалната база. Това са все нужни неща, но никое от тях не представлява особено кардинална промяна в училищното образование, нито пък говори за задълбочаване на реформата на системата, с което искам да кажа, че увеличението на заплатите не може да е самоцел. Целта е качество на образованието, а то далеч не е функция само на учителските заплати. В този смисъл например очаквахме през бюджета Министерството на образованието и науката да изпълни ролята си по управление и контрол на качеството на образованието, да предприеме мерки, включително и чрез финансови инструменти в училищата, където нивото на качеството на образованието е силно занижено, а на места е трагично. Да сложи ред, критерии и контрол в обучението и квалификацията на педагогическите кадри, защото там също се увеличават средствата, тъй като те са 1,2% от фонд „Работна заплата“ във всяка образователна институция, което за територията на страната и за рамките на системата са огромни средства. Наясно сме, че продължаващата квалификация на учителите продължава да е неефективна. Да предприеме реална, а не козметична промяна на учебните програми и съдържание, за да могат децата да разбират какво учат, което отново е свързано по един или друг начин с бюджета, където средствата например за така наречените безплатни учебници са в размер на 35 млн. лв. И тук ще вметна: и науката не му прави впечатление – това го казах и на заседанието на Комисията по образование, че един учебник струва повече от книга на чуждестранен автор с хиляда броя тираж, с включени авторски права и превод, и доста често печатана в същите печатници, където се печатат учебниците. За пореден път предлагаме по един учебник по учебен предмет за клас и безплатни учебници за всички ученици от I до XII клас, което ще струва на бюджета 50 млн. лв. Качественото образование е комплекс от фактори – тук е проблемът – в предложения бюджет не виждаме идея за осигуряване на този комплекс от фактори. Най-сериозният проблем пред системата – липсата на кадри например, не намира комплексно решение, защото освобождаването от такси и увеличаването на прием в педагогическите специалности надали ще бъде достатъчно за елиминиране на недостига на преподаватели, какво остава за останалите фундаментални проблеми в системата ни. Считаме, че си струваше да вземете предвид и исканията, изразени в становището на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за целеви средства за справяне с корона кризата – въпрос, който ние от парламентарната група на „БСП за България“ поставяме от началото на пандемията и който според нас още няма решение. Това ще помогне на училищата, много от които спазиха всички противоепидемични мерки за сметка на собствените си бюджети, а тези, които не успяха… ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ които го направиха за сметка на родителите. И ще завърша накрая с това, че предлагаме 60 млн. лв. за поемане от държавата на таксите на всички деца в ясли и детски градини, без да делим децата, което е елемент от комплексния подход на БСП за решаване на демографските проблеми в страната. Благодаря.

Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги Втори ден гледаме бюджета, втори ден нито едно предложение на опозицията не се приема. Не знам доколко това е нормално! Истината е, а и предварително знаем, че бюджетът с този маратон, който сме подхванали, даже да продължи в утрешния ден, и оставащите предложения няма да бъдат приети. Това обаче е бюджет на държавата, не е отделен партиен бюджет, не е бюджет на половината пленарна зала. Гледаме бюджета на образованието и аз една думичка няма да кажа за увеличение на учителските заплати. Великодушно това ще оставим на министъра на образованието и на нашите колеги от ГЕРБ. Ще обхвана само три теми това, което е изпуснато, недогледано или може би недобре обмислено: по една тема от предучилищното, от училищното и една тема за висшето образование. Уважаеми колеги, през 2010 г. към групата на 6-годишните – тези, които са в задължителната предучилищна подготовка, се прибавиха и 5-годишните деца в детските градини. Преди два месеца към тях в задължителния обхват добавихме и 4-годишните деца. В бюджета са заделени 36 млн. лв. Кои деца останаха в детските градини, които не получават към днешна дата държавна подкрепа? Само 3-годишните. За да може да отделим от тази трибуна и чрез нормативен документ с обезпечени финансови средства за безплатни детски градини – останаха само около 65 хиляди 3-годишни деца,

Може би скоро наистина това трябва да се осъзнае като държавническо решение и наистина това трябва финансово да се обезпечи. В бюджета сте заложили 70 млн. лв. за ремонт и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Колеги, за кои детски градини става въпрос и за кои училища? Ако тези пари са заделени само за строеж на детски градини в София, Варна, Пловдив и Бургас, означава, че държавата България няма балансирано да получи такива средства. Ако тези пари са предвидени само за ремонт на модерни училища в София, които ще станат още по-модерни, възниква въпросът: какво се случва с училищата в малки градове и в малки населени места, които нито се ремонтират, нито се закриват? Едните модерни училища са в условията на ХХI век с всичките изисквания на новите технологии като условия, а другите училища, както и миналата година казах, все още се отопляват на дърва и въглища. Анахронизъм е и този проблем трябва да бъде решен. Даже поискахме списък на такива училища. Предлагаме тези 70 млн. да станат 100 млн. лв., за да може всички общински училища, за да може самите общини да кандидатстват и да получат това финансиране, за да може децата да се обучават в реални добри условия, еднакви по възможност, както с училищата в големите И последната тема: висше образование. През месец май – тук министърът ще си спомни,

В условията на пандемия доколко това беше държавническо решение? Вместо в специалност „Медицина“ да бъдат защитени

Уважаеми господин Мехмед, ще бъда кратък. Вашето послание към Министерството, към мнозинството и към държавата във връзка с увеличените такси във висшите училища, преди всичко в медицинските университети, е некоректно. Първо, ще Ви припомня, че таксите се определят от всяко висше училище въз основа на принципа на автономия. Второ, в конкретния случай това засягаше единствено и само платеното обучение в медицинските университети. На трето място, проблемът беше, че в някои университети засягаше и вече приети платено обучение студенти, което на практика променяше условията на договор, грубо казано, за обучение. В този смисъл В този смисъл не можем да приемем, че този пример е коректен и засяга политиката на държавата по този въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

благодаря за репликата. В интерес на истината това, което казахте, до някаква степен е вярно, но идеята е, че аз нямах достатъчно време, за да се обоснова. А това за увеличението на студентските такси по медицина е вярно. Независимо дали са в платено обучение или не, към настоящия момент държавата има крещяща нужда от лекари, а конкретният случай, който бях повдигнал през месец май, касаеше най-вече студентите по медицина в Пловдив. Но това се оказа, че е проблем в цяла България. отговор на университета в интерес на истината прехвърляше вината върху Министерството, защото те цитираха нормативи – както на Министерството на образованието и науката, така и на Министерския съвет. Това нещо спокойно може да се провери. Увеличението не беше за 300 – 400 лв., а близо 3400 лв. И е въпрос на политика, особено към днешна дата,

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Бих искала да аргументирам предложението на ВМРО – да бъде финансирано със средства от държавния бюджет Българското сдружение на родовете от Македония. Защо е важна дейността на това сдружение? Българското сдружение на родовете от Македония продължава традиции, съхранявани повече от век – традиции за организиране и подпомагане на българите от Македония, изселили се в свободните предели на българското Отечество. Чрез просветна и културна дейност Сдружението спомага за съхраняване на историческата памет, традициите и културните ценности на българските общности в Република България, в Република Северна Македония и Република с едни и същи родови корени, както и помага да бъдат преодолени различията по отношение на миналото. Това е особено важно днес при настоящите отношения с Република Северна Македония и именно сдружение като Българското сдружение на родовете от Македония отстоява българският национален интерес и помага за важното изясняване на историческата истина, като противодейства на оспорващите българското културно-историческо наследство в Македония. В сдружението членуват потомци на велики българи, сред които внучката на славния полковник Борис Дрангов – Райна Дрангова, внучката на легендарния водач на ВМРО Тодор Александров – Евелина Александрова, внукът на войводата Мише Развигоров – Михаил Развигоров, внучката на българския книжовник и фолклорист от Охрид Кузман Шапкарев – Елисавета Шапкарева, редица учени, сред които професор Тодор Петров, доцент Наум Кайчев, доцент Александър Гребенаров и много други видни общественици и потомци на българи, загинали за националното обединение. Сдружението всяка година участва в събития, които се провеждат на територията на Република България и на Република Северна Македония, като сред тях мога да изброя чествания по случай годишнини от Илинденско-Преображенското въстание, които се провеждат в битолското село Смилево, панихидите, които се провеждат на кея на Вардар в памет на революционерката Мара Бунева, честванията, свързани с полковник Каварналиев край Дойран, както и много панихиди на Военното гробище в Цапари и в Ново село. Българското сдружение на родовете от Македония издават ценни книги, сред които фототипно издание на първата биография на Гоце Делчев от поета-революционер Пейо Яворов, книги за братя Миладинови, за Македоно-одринското опълчение, за балканските войни, за полковник Борис Дрангов и много други. С какво са ценни тези личности, които членуват в българското сдружение на родовете от Македония? Те са пример за подрастващото поколение и изпълняват много важната мисия да съхраняват българщината в Република Северна Македония и да помагат на младото поколение от другата страна на границата да научи повече за своя корен, за своята идентичност и за историята на своите предци. Заложените средства ще помогнат на Българското сдружение на родовете от Македония да разшири дейността си във връзка с предстоящи важни събития и годишнини, както и да продължи издателската си дейност през 2021 г. За разлика от много други неправителствени организации, които десетилетия наред са субсидирани от държавния бюджет, Българското сдружение на родовете от Македония досега не е получавало средства и държавна субсидия. В подкрепа на предложението за финансиране на Българското сдружение на родовете от Македония се обявиха посолството на Република България Държавната агенция „Архиви“, Община Петрич, Община Гоце Делчев, Регионалният исторически музей в Благоевград и в Кюстендил. Уважаеми колеги, аз Ви призовавам да подкрепите предложението на ВМРО Българското сдружение на родовете от Македония да бъде финансирано от държавния бюджет със средства в размер на 35 хил. лв. Наш дълг е да помогнем родолюбивата дейност на това сдружение да продължи, защото то е мост между поколенията на два клона на един братски народ. И нещо повече! Защото това сдружение и неговите членове дават смисъл на думите „Род-Родина-Отечество-Национална памет“! Благодаря.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

аз се радвам, че Вие направихте това предложение. Това е нашето предложение едно към едно от миналогодишния бюджет и не беше прието. Надявам се, че тази година това ще се случи. Но моята реплика към Вас е: защо има двоен режим, двойно отношение към финансирането на тези родолюбиви организации и се неглижира Съюзът на тракийските дружества в България, както ще видим след малко отново, защото той извършва немалко родолюбива дейност. И бих казал много повече България му е длъжна, защото той запази духа на българщината в тази чисто българска област, наречена Тракия,

на Тракийския научен институт е бил Екзарх Стефан от 1934 г. до края на Втората световна война и дейността, която извършва, не е малка. Защото да се говори сега в Източна Тракия и в Западна Тракия за България и какво е било Тракия това е заслуга на Съюза на тракийските дружества в България. Така че ние ще подкрепим това Ваше предложение, но Ви моля след малко да подкрепите и предложението за подпомагане дейността на Тракийския научен институт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Втора реплика – господин Гьоков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! За да няма недоразумение по-нататък, също казвам веднага още в самото начало, че приветствам предложението Ви и ще го подкрепя, ще гласувам „за“, още повече че става въпрос само за 35 хил. лв., за което не би трябвало да има никакъв проблем за държавния бюджет. съм на позиция, че такива родолюбиви, патриотични организации, които пазят българщината, трябва да бъдат финансирани и подпомагани от държавата, подпомагани по всякакъв начин – не само чрез

Аз не съм следил как са гласували „Обединени патриоти“ тогава, надявам се да са подкрепили финансирането на Тракийските дружества – неправителствената им организация (реплика от искам пак да Ви призова, когато стигнем до него да подкрепите и това. Искам да Ви кажа, че държавата, за съжаление, за мое съжаление, няма политика в тази посока, защото Вие казахте много хубави думи за Македонския научен институт и съм сигурен, че е така, казахте и кои са членовете. Но тук, без да съм подготвен, мога да изляза и да говоря за редица други такива неправителствени организации – родолюбиви, патриотични,

Та Ви казвам: хубаво е държавата да излезе с някаква позиция по този въпрос – кои организации подкрепяме, кои не подкрепяме, за да няма такива индивидуални акции като Вашата, като нашата и да ми подвиквате оттам: „Защо не ги предложиш!“ Защото работа на държавата е да си подкрепя

Вие сте отстранен от залата, господин Шопов. За мен Вие не сте в залата!

Заповядайте. Ще говорите ли, или няма да говорите? Уважаеми господин Симеонов, уважаеми колеги! В Раздел „Приходи, помощи и дарения“, точки 1.2.2.1 нашето предложение е към „Македонски научен институт“ да се прибави и „Тракийски научен институт“ и сумата от „100 хил. лв.“ да бъде „200 хил. лв.“. Тракийският научен институт има 86-годишна история, а през последните години се е утвърдил като значим обществен фактор… (Шум.)

…а през последните години се утвърди като значим обществен фактор, интелектуален център, патриотично средище и сериозен двигател за съхранението на българския дух и националната идентичност. Тракийският научен институт има голям научен потенциал от изследователи и има два филиала – в Кърджали и във Варна. В него се съхранява народната памет, продължават се десетилетни традиции, обогатява се духовният и културен живот на голяма част от нашия народ, а именно тракийските българи. Уважаеми колеги, подкрепете нашето предложение, тъй като Тракийският научен институт не само обогатява духовния и културен живот, не само съхранява вековните традиции на народа ни, но е и емблема на родолюбие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря,

Няма други изказвания. Закривам разискванията тогава. (Реплики от ОП.) Не викайте оттам! Ако имате нещо, вдигнете ръка и имате изказване.

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители по § 16. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че все пак това е сериозно начинание, което правим днес, и трябва по-сериозно да се отнасяме. Аз все пак смятам, че в нашия Правилник няма записан текст, по който неносенето на маска да е причина някой да бъде отстранен от залата. (Шум и реплики от ОП.) Това е народен представител и това, че е без маска е предпоставка да бъде наказан по друг начин, а не с изгонване от залата. Така че, вместо да ми подвиквате, да не се окажете в един следващ парламент в същото положение. Когато подобна разправа се организира за народен представител, би трябвало да се притеснява всеки един от Вас, защото не се знае кой ще е в мнозинство другия път, така че нека се спазват принципите. Настоявам да му бъде дадена думата и да бъде помолен да си сложи маската или да излезе от залата, но няма основание, на което той да бъде изгонен от заседанието. Благодаря. Господин Шопов е отстранен по силата на чл. 161 за едно заседание: „Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.“

да се упоменава изричен текст или да има такъв текст, че трябва да носи маска. Редът в залата е достатъчно основание да му бъде наложено, и аз му налагам наказание „порицание“, дисциплинарна мярка „порицание“! След като вече сте порицан, господин Шопов, заповядайте за процедура. Уважаеми колеги, да се научим в този случай и на процедури, и на решения, актове по същество. И ако не беше уважаемата госпожа председателка подшушнала и дала акъл на господин Симеонов, щяхме да продължим тази драма. Исках думата да кажа, че има определен начин, процедура, по която се налагат наказания, така както е в съд, така както е във всяка особена юрисдикция, така и в нашия парламент съобразно Правилника. Ясно е на целия български народ, че господин Симеонов е абсолютно несъстоятелен, нелегитимен заместник-председател на Народното

Господин Шопов, ако обичате, не пречете на заседанието, на хода на заседанието, защото ще бъда принуден да наложа по-тежка дисциплинарна мярка! Господин Шопов, по чл. 161, 161, т. 2 мога да Ви наложа „отстраняване от едно заседание“, затова че продължително не давате възможност за нормална работа в пленарната зала. Освободете, ако обичате, трибуната. Пречите на нормалната работа на Народното събрание.

Господин Шопов, отстранявам Ви от заседанието на Народното събрание за едно заседание! Ако обичате, напуснете!

Благодаря, уважаеми господин Председател. По чл. 17 има предложение на народния представител Мария Цветкова и група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

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Съгласно Проектобюджета на Министерството на културата за 2021 г. в рамките на бюджетна програма „Сценични изкуства“ са предвидени близо 120 млн. лв. при изразходвани през 2020 г. приблизително 112 млн. лв., тоест предлаганото увеличение в Закона за държавния бюджет за сценичните изкуства е около 7%, което е крайно недостатъчно за сектора. Още повече, като направим сравнение с бюджета за 2019 г., който е надхвърлил 138 млн. лв., виждаме, че настоящият проектобюджет е с 18 млн. лв. по-малко. Имайки предвид, че секторът е сред най-засегнатите от епидемията COVID-19, предлагаме предлагаме предвидените общи разходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ да бъдат увеличени с 10%, които да са предназначени за заплати в сектора. Предлагаме бюджетът за 2021 г. да бъде увеличен с 11 млн. 194 хил. лв. в сравнение с бюджета за тази година и да стане 123 млн. 140 хил. От ВМРО смятаме, че културните дейци, работещи в сферата на сценичните изкуства заслужават по-добри и достойни възнаграждения, давайки си сметка, разбира се, че и тези 10%, които предлагаме, са недостатъчни. От съществено значение е необходимостта да се насърчи създаването на нови български произведения и постановки. По този начин ще се ангажират в по-голяма степен български творци в различни изкуства – композитори, автори костюмографи, хореографи и, разбира се, музикални и театрални изпълнители. Подобна мярка ще противодейства на активно протичащите процеси на денационализация на художествената и културна среда, при това с комерсиални продукции, ангажирани преди всичко с безкритичното удовлетворяване на масовия вкус и нагласи. Очевидно е, че е необходимо да се преосмисли стандартът за финансирането на сценичните изкуства, които работят в условията на постоянен недостиг на средства. Имайки предвид епидемичната обстановка в страната, която налага ограничаването на публиката в салоните и съответно намалява приходите от билетите, от ВМРО смятаме, че е изключително необходима подкрепата от държавния бюджет за театри, опери, филхармонии, оркестри, ансамбли и балети. Отстояваме мнението, че не само сценичните артисти, а като цяло творците в областта на културата заслужават справедлив процент от бюджета. От години културата е недофинансирана, а заплатите в сектора са между 75 – 80% от средната работна заплата. Смятаме, че културата трябва да бъде извадена от сектор „Спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и да намери своето достойно място до образованието. От ВМРО сме убедени, че е крайно време културата да бъде изведена като национален приоритет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председателю, уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моля за Вашето внимание и за малко тишина, защото е особен момент, когато се говори за култура. Аз много се радвам да има дебати на тема „Култура“ в тази зала, защото за мен тя е много важна. Винаги ще бъда на мнението, че бюджетът за култура е недостатъчен и трябва да бъде по-голям. Дори и да се изсипят в този бюджет милиарди за култура, аз пак ще бъда на същото мнение. Това е моята основна работа в българския парламент – да се боря за повече пари, внимание и повече политики за българската култура. Обаче бюджетът за 2021-а е щедър към култура и парите са с близо 30 милиона повече от миналата година – с 13%. През 2010 г. бюджетът за култура е бил малко над 100 милиона – 102 милиона, а през 2021 г. бюджетът за култура е 245 милиона. Ако слушате внимателно моето изказване, ще разберете, че е абсолютно реално парите за култура да станат 270 млн. лв. Досега не са давани повече пари за култура, пак казвам, че според мен те трябва да бъдат винаги повече. Голяма гордост за мен е, че миналата седмица в Министерския съвет бе приет Закон за филмовата индустрия – ЗФИ. Аз съм част от работната група и повече от година работим върху този законопроект, който не е променян близо 15 години и парите за българско кино от години винаги са били около 15 милиона. В Законопроекта е планирано увеличение за този сектор, обърнете внимание, с 25 милиона отгоре за българско кино. С тези пари бюджетът за култура за 2021 г. ще стане именно 270 милиона и ще бъде увеличен с 25% само от миналата година. Този закон и това увеличение на парите за българското кино е куриоз – нещо нечувано и невиждано досега, и това нещо го прави това правителство на Бойко Борисов, на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“. Благодаря на министър Банов и министър Ананиев за съдействието за това нещо, защото това наистина е паметен момент за българското кино. БУДИНОВ: Също така се радвам, че имам лични заслуги за тази бомбастична, хубава и прекрасна новина за българското кино. В Закона са предвидени освен 10 милиона отгоре за кинопроизводство, което значи от седем на 12 игрални пълнометражни филма, като се увеличават и документалните филми, увеличават се анимационните филми и така нататък. Закона са предвидени и данъчни облекчения – кеш, бек механизми за пари, изхарчени и вложени в българската икономика, от което хем държавата ще спечели, а и хората от бранша ще бъдат много доволни. Тези стимули са много важни и нашите комшии на Балканите ги ползват отдавна, както и повечето държави в Европа. Европа. До момента ние не сме се възползвали, но изпускахме клиенти и големи филмови компании като NETFLIX и други. това ще бъде поправено, като освен за чужди продукции, ще има и още пет милиона за финансови стимули и данъчни облекчения за българското кино. С тези мерки в Закона освен свежи пари в българската икономика, ще доближим българското кино още повече до европейското кино, към което семейство принадлежим с нашата уникална културна идентичност. Замислих се скоро и за нещо друго, че освен бюджетът, който се дава, както казваме, че това ще бъдат 270 млн. лв. в централния бюджет, общините също дават всяка година пари за култура. Ако съберем тези пари от общините и от бюджета, може би ще се приближим до този един процент от брутния вътрешен продукт за култура, за което се говори от толкова много време. Специално за сектор „Сценични изкуства“ искам да кажа, че всички заплати ще бъдат вдигнати в сектора с 10% за 2021 г. Дори театрите и другите сценични институти да не работят и да не играят, те ще получават своите заплати, както и режийните им също ще бъдат платени. Има 10 и повече процента увеличение в бюджета за библиотеките и читалищата. Предвидени са и пари за дигитализация и централизация на читалищните фондове и библиотеките. Ще има увеличение и в бройките на работните места в тези сектори. Има повече пари и за Националната библиотека, което е много важно. Винаги съм смятал, както казаха и колегите Патриоти, че културата и образованието са свързани. След като толкова много се грижим и образованието е приоритет за това правителство – знаете, заплатите на учителите са увеличени няколко пъти, не остана неремонтирано и нереновирано българско училище – се радвам, че тази политика се прехвърля и върху българската култура. И тя, и образованието вече вървят заедно. Относно Вашето предложение, колеги. Този бюджет, както знаете, има рамка. Много е важен въпросът откъде предлагате да бъдат взети тези пари?

Реплики има ли? Госпожо Цветкова. Други реплики има ли? Няма.

макар че коментирахме нашето предложение с Вас, явно не сте запомнили точно откъде предлагаме да бъдат взети тези приходи, за да бъде направен разходът за сценичните изкуства. Ние предложихме това да бъде не от Комисията по вероизповеданията, а от Комисията за защита от дискриминация и от Комисията за досиетата. Смятаме, че тези две комисии са абсолютно ненужни. имат много раздут бюджет, много голяма администрация и затова считаме, че е абсолютно адекватно оттам да се вземат да се вземат средства, за да бъдат прибавени към бюджета на Министерството на културата. Смятаме, че такива комисии, като Комисията за защита от дискриминацията и Комисията за досиетата, трябва да бъдат закрити. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Господин Богданов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, колеги народни представители! Аз няма да коментирам предложението откъде трябва да се вземат тези средства. В крайна сметка бюджетът вече е предложен и във финален вариант, но бих репликирал по отношение на това дали е популистко предложението. То е съобразено с мнението на театралната гилдия и на хората, които са заети в областта на сценичните изкуства. Това е тяхно отдавнашно желание – да бъдат отделяни повече средства за сценичните изкуства, изключително важни в този труден момент. Знам, че бюджетът в условията на криза много трудно може да акцентира върху културата, което всъщност не е добре, тъй като културата е признак за това колко е цивилизован един народ. Аз винаги съм си мечтал да има един бюджет, който да постави като свой най-важен приоритет културата в България. Но това, което предлагаме, е наистина реално, то не е някакво огромно увеличение – ако не се лъжа, това предложение е от порядъка на три милиона и половина спрямо предложението, което внася Министерството на културата, но то ще даде малка глътка въздух в посока на това да може да се финансира и наистина да има това 10% увеличение на сценичните изкуства, което, каквото и да си говорим, със сегашното предложение няма как да стане. Седем

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, колеги народни представители! Пак напомням, че има увеличение на заплатите с 10% Освен това в театъра, както знаете, има делегиран бюджет и за 1 лв. приходи Министерството отпуска 3 лв. за театрални представления, за куклен театър са вдигнати на 3,50 лв., за оперите са 6 лв. Секторът е максимално обгрижен, винаги може да се иска повече, но не смятам, че е адекватно и е добре да искаме пари от други пера или от друг бюджет. Използвам случая да благодаря на министър Банов и на целия Министерски съвет от името на артистите в България,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Да, чухме, че за 2021 г. бюджетът на Министерството на културата се увеличава с 10%, само че съвсем скоро по bTV гледахме едно интервю на вицепремиера Томислав Дончев, който съобщи, че съгласно Резолюцията на Европейския съюз всяка страна членка трябва да предвиди увеличение на бюджета за култура с 20%. Това не е направено в бюджет 2021 г., а увеличението от 10% е крайно недостатъчно, като разпределението по сектори не е направено върху ясна и принципна управленска рамка. Това е така, защото вече три години Министерството на културата не предложи краен вариант на Национална стратегия за развитие на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии в България за следващото десетилетие, която да регламентира минимум 1% от брутния вътрешен продукт за финансиране на сектора. сектора. Когато ние правим някакви предложения или изказвания, когато нещо не Ви изнася, обичате да говорите за събития от времето на Димитър Благоев, може би – дотам се стига. Искам само да припомня, че между 2005 г. и 2009 г., когато министър на културата е Стефан Данаилов, бюджетът за култура е достигнал 1,3%. Оттогава

Да, по текстовете, разбира се. В Проекта за 2021 г. се предвиждат 1,3 милиона увеличение за българското кино. Въпреки че министърът на финансите отбеляза, че се чака приемането на нов закон за българското кино, този факт не е съобразен в Проектобюджета в противоречие на планираното финансиране и интервюто на министър Банов по БНТ, в което той казва, че българското кино ще получи увеличение от 26 млн. лв., а в Проектобюджета това липсва.

проект – какви предложения са дадени, от кого са обсъждани. Искам да Ви кажа, че доста хора от сферата на киното – това са българските филмови дейци, имат становища до господин Банов, до директора на Националния филмов център. Някак си този закон се държи и се пази в пълна тайна. Аз също съм казвала на господин Будинов, че бих искала да участвам в тази работна група, но това така и не се случи, не ме поканиха да участвам там. Така че ние трябва да имаме много по-голяма яснота с този закон – какво става с него, и все пак да се съобразим и със Съюза на българските филмови дейци. Последното, по което искам да взема отношение, са 8 млн. лв. за подпомагане на творците на свободна практика в условията на пандемия чрез Национален фонд „Култура“.

Не става дума само за артисти, тук говорим за музиканти, за хора, които нямат абсолютно никакво препитание в момента. Искам да Ви дам един пример – „Бродуей“ затваря до края 2021 г., но на

с пример. В Германия се дават по 5 хил. евро на човек на изкуството по време на карантина, защото германците много добре знаят един разсърден художник

Това Вашето място ли е? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Господин Симеонов, виждам някакви симпатии към господин Шопов – него не го върнахте, мен се опитахте, но, както и да е. Уважаема госпожо Йотова, когато говорите за „Бродуей“, искам да Ви питам колко държавни театри има в Америка и дали тези обезщетения, за които говорите, ги плаща държавата или застрахователите, или някой друг? Аз се радвам и смятам, че ние като хора на изкуството трябва да бъдем от един отбор и да се разбираме. Аз също съм се запознал със Закона за кино – със становищата, много подробно. Радвам се, че и Вие, защото ще има работа между първо и второ четене на Закона и мисля, че може да свършим заедно много хубави неща. Така че Ви предлагам да се обединим всички заедно за Закона за кино, независимо от коя партия, от кой цвят сме, за да направим добри неща за хората от бранша.

ако сметнете и парите, които се дават и от общините, ще разберете, че те са доста повече. Важно е и какъв е брутният вътрешен продукт. Пак Ви казвам, от 2010 г. бюджетът за култура е вдигнат тройно. Не казвам, че е достатъчно. Парите за култура винаги трябва да бъдат повече. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Будинов. Други реплики има ли? Не виждам. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Йотова – заповядайте. Междувременно, ако обичате, пратете да дезинфекцират мястото на народния представител Павел Шопов, защото преди малко някой беше седнал там.

Господин Председател, колеги, уважаеми дами и господа министри! Искам само да кажа, че, за съжаление, сме много далеч от "Бродуей". Ние сме в България и всички тези неща, прекрасни, които ги говорите – кажете ги на онези хора, които в момента нямат какво да сложат в хладилника си. Благодаря, госпожо Йотова. Други изказвания има ли? Господин Ченчев, заповядайте. Моля Моля на първия ред да си приберете носовете под маската. Господин Мирчев, пак ли на Вас да правя забележка. Уважаеми господин Председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Ще Ви зачета някои числа в примера, който чухме преди малко за българските читалища. Чухме, че не е останало неремонтирано училище. Сега ще Ви прочета за българските читалища. Планирано увеличение от 10% през 2020 г. бяха отпуснати 80 млн. лв., а за 2021 г. са планирани – 90 млн. През тази година имаше финансиране на 80 нови щатни бройки, а за 2021-а се предвижда разкриване само на 40 за читалищата. Планираната стандартна издръжка на една щатна бройка в читалищата за следващата година е 7 735 лв. Ние пледирахме за увеличение на бюджета за читалищата и стандарта за издръжка на една бройка да е 20% предвид чувствителното изоставане в заплащането на труда на читалищните дейци в сравнение със средната работна заплата за страната, тоест стандартната издръжка да не бъде по-малко от 8 хил. лв. за една щатна бройка. Точният размер на средната работна заплата в читалищата е различен, тъй като те са самостоятелни НПО-та и средната работна заплата се определя от отделните настоятелства. В стандарта влиза една четвърт за минимум за заплата, една четвърт за други културни дейности, една четвърт за нови книги, една четвърт за ремонт. Към средствата, които получават от държавния бюджет, читалищата прибавят и други средства – от дарители, културни събития, за които продават билети, и други. Друг проблем. Поради проблемите с COVID-19 от бюджет 2020 г. не бяха разходвани 6 млн. лв. за различни проекти от Националната филмова агенция. Вече настояхме пред министъра Банов в ресорната комисия Министерството на културата да направи нужното тези средства да бъдат прехвърляни към бюджета му за 2021 г., както това се случва с остатъците от делегираните бюджети в сценичните изкуства. Говорим впрочем, че театрите остават да работят, което е похвално, макар и с капацитет от 30%, но там чувствително пада възнаграждението, хонорарите на артистите. Говореха преди малко, че се благодари от името на всички артисти, но в момента хонорарите им не са даже на 50% орязани, а са на 30%. Какво обаче остава за така наречените свободни професии? Нищо! Беше споменато преди малко. Наред с това съгласно така наречения Програмен план "Антиковид" към сектор „Култура“ се планира създаването на фонд от 60 милиона за проекти за културен обмен и 120 милиона за дигитализация на фондовете в музеите и библиотеките. Пет милиона от тях са за трансформация на филмови ленти и звук на български филми, които се съхраняват във фондовете на Националната филмотека и БНТ. Важно перо, което предвижда Планът "Антиковид" е Проектът за енергийната ефективност в сградите на читалищата, библиотеките и сценичните изкуства. Ние ще изискаме подробен списък на утвърдените за такова енергийно финансиране проекти в частност, разбира се, тези в сферата на сектор „Култура“.

народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаеми господин Ченчев, принципно съм съгласен с това, което казахте. Аз обаче очаквах да поясните на преждеговорившите,

че предложенията им да се увеличават средствата в тази дейност не означава, че тези средства просто ще бъдат използвани така, както те си мислят, защото там има методика, по която средствата могат да бъдат изразходвани. И проблемът е в методиката. Добре, че господин Будинов благодари от името на всички артисти. Надявам се, че лично е разговарял с тях и има одобрението им, но ако не бъде усъвършенствана методиката – това, за което Вие говорите, няма как да се случи. Ще продължаваме да произвеждаме не произведение на изкуството, а стока за продан. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председателю, уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! Позволих си през месеците септември и октомври да стартирам една обиколка в България, в която

Разговарях с тях и установих, че всъщност в държавния сектор – театри, културни институти, всички приветстват и са доволни от методиката на делегираните бюджети. Разбира се, че има нужда от оптимизиране, но като цяло всъщност желанието им беше в ситуацията на пандемия да има гарантирана основна заплата и да работят и по методиката, което за 2021 г. е предвидено да се случи. искането на колегите от сектора ще бъде удовлетворено. Отделно през 2020 г. бяха насочени към независимия сектор 22,5 млн. лв. в на културата. Те вече достигнаха до повече от пет хиляди артисти, а с културните организации ще се увеличи този брой. Разбира се, че не достигнаха до всички, разбира се, че нe са достатъчни. Мисля, че се реагира адекватно в условията, в които се намираме. За съжаление, и идващата година най-вероятно ще мине под знака на пандемия. Предвидено е Министерството на културата да продължи работа по тези програми. Всяка седмица почти се осъществяват, доколкото съм запознат, работни фокус групи с независимия сектор, в които се говори за оптимизация на работата на тези програми, комисиите към тях, условията по кандидатстване и така моля Ви, също така колегите отляво, имайте предвид, че последните 10 години, единствената година в която бюджетът за култура не е вдиган, това е 2014 г., когато е гласувано 2013 г., и не само че не е вдиган, а е надолу с 2 милиона. Така че, моля Ви, съобразявайте се и не мисля, че точно Вие трябва да атакувате в тези условия, в които се намираме в момента,

Господин Министър, Вие желаете ли нещо да кажете? Не. Благодаря. Закривам разискванията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Ще се опитам да направя преход между бюджета за култура – чл. 17, и бюджета на околна среда – чл. 18, колкото и да е трудно, но така ще запазим връзката в цялостния държавен бюджет. Бюджетът за околната среда, уважаеми колеги, е четири пъти по-малък от бюджета за култура. С цялото ми уважение – от 64 млн. лв., задачите, които се поставят на околната среда, трябва да ги решаваме, пак казвам, с четири пъти по-малко средства.

За съжаление, трябва да кажем следното: бюджетът в системата на опазване на околната среда не прави разлика от общата политическа рамка на целия национален бюджет – бюджет на паниката, страха и отчаянието, паниката от възможна загуба, предизборния мащаб на изразходваните средства и в крайна сметка това, че не могат да се контролират процесите. Кои са основните рискове? Съществуват сериозни рискове в бюджета, който анализираме, да не бъдат осъществени функциите на Министерството по отношение на компонентите и факторите на околната среда. Това наричаме рискове при реализиране на политики и рискове при осигуряване на администрацията. Ще го кажа сега, ще го кажа и втори път, трябва да го знаят народните представители Министерството на околната среда и водите, са служителите с най-ниски средни заплати. Най-ниските възнаграждения се получават в Министерството на околната среда и водите. Ето защо, уважаеми колеги, не трябва да се притеснявате и не трябва да Ви прави лошо впечатление фактът, че към вчерашна дата България, по-конкретно София, е в топ три на най-мръсните градове в света. Няма как да стане по друг начин, след като бюджетът за околна среда е четири пъти по-малък от този за култура. Чест и слава на културата! Трябва да бъде още по-голям, но ако смятате, че бюджетът за околна среда е достатъчен, сега ще Ви разубедя в това. На следващо място, в бюджет 2021 не е преодоляно разминаването между това, че политиките по околна среда имат хоризонтален, всепроникващ характер. Ние не виждаме позеленяването на всички сектори, на всички сфери на националното стопанство, на икономиката, на социалния живот, а това е смисълът на зелената политика. Мога да кажа, че ние Зелената сделка ще я посрещаме с едни зелени екологични прашки – за толкова ще стигне за толкова ще стигне това, което е определено в бюджета. Това ние наричаме противоречие на неосъзнатата политическа рамка. Политиките по околна среда са хоризонтални, междусекторни. На трето място, вътрешното противоречие в бюджета за околна среда и води показва, както беше отбелязано, че парите няма да достигнат за провеждането на самите бюджетни политики вътре, в рамките на Министерството. Това наричаме противоречие в нормативната рамка. Така двата основни модуса на бюджет 2021 в сектор „Околна среда“ са очертани с две думи – рискове и противоречия. Ако ми стигне времето, ще Ви представя десетте основания на моите думи. На първо място, както казах, това е Министерството с най-ниски възнаграждения на служителите. През последните месеци в Изпълнителната агенция по околна среда, Басейновата дирекция и РИОСВ заплатите бяха увеличени с 30%. Това обаче създаде вътрешно напрежение и противоречие за това, че централната администрация, националните паркове нямат такова увеличение. Сега виждаме, че е заложено увеличение за тези позиции, за които нямаше 30-процентно увеличение. Но министърът на финансите най-добре ще ме разбере, че в смисъла на чл. 106, ако трябва до 95% по отношение на максималните размери на разходите по предоставените бюджети да се харчат от министерствата пари, това означава, че това 10-процентно ново увеличение на 95% ще бъде изпълнено, тоест то няма и да е толкова. Като краен резултат се вижда невъзможност за извършване на дейността. Изключително неприятно ми е да отбележа, че бюджетът на Изпълнителната агенция по околна среда – тази, която докладва резултатите за компонентите и факторите за състоянието на природата

Извинявайте, но има една много неприлична метафора как с нищо се опитваш да направиш нещо, но нашето притеснение за бюджет 2021 за околната среда е много сериозно. Благодаря Ви.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

кои сектори в каква степен са засегнати от кризата. Всъщност трябва да се каже ясно, че българската икономика загуби девет месеца и до нуждаещите се фирми не достигна необходимата помощ. Този факт, между другото, се потвърди и от публично изказване на премиера от миналата седмица. В началото, припомням, на COVID епидемията, на 24 март тази година на шумна пресконференция премиерът Борисов обяви, че държавата заделя 4,5 млрд. лв. за подкрепа на икономиката. Миналата седмица премиерът, по време на една от разходките си с министъра на икономиката, заяви, че от началото на пандемията държавата е подпомогнала бизнеса с 1 млрд. лв. въпросът е къде изчезнаха 3,5 милиарда от предвидените средства и защо не стигнаха до бизнеса? Отговорът може да бъде само един правителството на ГЕРБ е неспособно да се погрижи адекватно и навреме за българските предприятия. Отварям скоба, за да припомня, че Народното събрание създаде Комисия за контрол на средствата за преодоляване на последствията от COVID. Някой от правителството, се питам, има ли намерение да отчете пред тази комисия раздадените пари и да представи план за новите разходи и мерки? В бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. липсват мерки за възстановяване на икономиката, липсват съответни разчети за подпомагане на ограничените с противоепидемични мерки бизнеси, в това число и с наложените днес мерки. Между другото, това се потвърждава и от представителите на различни браншови организации. Те нямат доверие в думите и обещанията на премиера и министрите му и вероятно затова и вчера някои от тях призоваха преди да се вземат каквито и да е мерки, да се мисли как точно ще бъде подкрепен българският бизнес. Предложеният бюджет на Министерството на икономиката е символ на безотговорност. Липсва целенасочена инвестиционна политика, която да замести срива на инвестициите в частния сектор. Всъщност предвидените средства в бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за политиката „Устойчиво икономическо развитие“ са с 5 млн. лв. по-малко в сравнение със средствата за 2020 г. Разчита се основно на помощите от Европейския съюз, чието разпределение, между другото, се променя постоянно и не дава никаква сигурност за българските предприятия. Ето защо, уважаеми госпожи и господа народни представители, госпожи и господа министри, още веднъж нашият апел е апел е да спрем разглеждането на този бюджет сега и той да бъде преработен, като в него се включат адекватни мерки в подкрепа на българската икономика. Благодаря Ви.

Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията по чл. 18, 19 и 20. Подлагам на гласуване текстовете на чл. 18, 19 и 20 по вносител. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри, с изключение на министъра на туризма, който блести с отсъствието си, вероятно

всички осъзнаваме, че туризмът беше най-сериозно засегнатият сектор от пандемията с COVID, това също Вие го осъзнавате и не един и два пъти сте казвали, че туризмът е най-засегнатият сектор, министърът да отсъства според мен не е правилно, при положение че, след като дори Вие осъзнавате, че наистина секторът е най-засегнат, бюджетът на Министерството на туризма да е най-ниският от бюджетите на всичките министерства. И в него, въпреки многото обещания, които давахте и продължавате да давате, реално нищо не сте заложили в бюджета на Министерството на туризма. Ще Ви напомня, в началото на кризата, при първото затваряне на държавата, какви обещания се даваха на туристическия бранш и какво от това беше изпълнено. Обещавахте 8 милиона за ваучерите, 210 лв. със 7 нощувки – предложението на „Обединени патриоти“, 50 милиона за чартърите, 10 милиона помощ за туроператорите, 3 милиона за екскурзоводите и ред други, тези са по-важните. Сега ще Ви кажа какво изпълнихте от всичките тези неща. От 8 милиона за ваучери – по 210 лв. за 7 нощувки, до момента са изразходвани около 60 хил. лв. – 60 хил. лв. усвоени при заложени 8 милиона. Направете си сметка каква е усвояемостта, как и на колко хора от бранша сте помогнали. 50 милиона за чартърите

Три милиона за екскурзоводите – оказа се, че не можело да им помогнете по този начин, защото били физически, а не юридически лица. Тоест излъгахте ги и тях. И за тези три милиона усвояемостта е нула лева. В тази ситуация това, което предлагаме ние от БСП, е свързано изцяло с подкрепа на туристическия бранш, но наистина реална подкрепа, не подкрепа на приказки. Подкрепата е с числа, които са заложени в бюджетните разходи на Министерството на туризма, и по този начин наистина хората от бранша да са спокойни, да получат реална помощ, а не само празни обещания. В тази връзка, както казах, са и нашите предложения, свързани с това ваучерите освен за храна да важат и за почивка; средства допълнително за ваучери за хората, които са на първа линия; средства за инфраструктура, която да подобрява туристическата среда, както и средства за чартърите, които, между другото, Вие приехте, но ги приехте само на приказки, както казах, изпълнението е нулево. Така че призовавам всички Вас, колеги, защото наистина сте заявявали, че съзнавате, че това е най-засегнатият сектор, да подкрепите предложенията на БСП, защото те са единствено и само насочени в помощ и възстановяване на този сектор. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Проданов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

107 народни представители: за 30, против 58, въздържали се 19. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 21. Гласували

хил. лв.“ се заменя с числото „29 000 хил. лв.“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ирена Димова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г., както следва – по приложената таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва – по приложената таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва – по приложената в Доклада таблица. таблица. (4) Утвърждава средства в размер на 24 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. (5) Утвърждава средства в размер на 2 120,6 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. (6) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. …) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 200 щатни бройки за обезпечаване на възложените ѝ със закон функции.“

Гласували 105 народни представители: за 75, против 30, въздържали се няма. Предложението е прието. Сега за чл. 23, първо неподкрепеното предложение на народния представител Свиленски и група народни представители. (Реплика от „БСП за България.) Ами аз попитах има ли изказвания? Съжалявам, аз закрих разискванията и гласуваме неподкрепеното предложение на господин Свиленски. И двата ги прочетохме един след друг.

тъй като в него – пред мен са и четирите бюджета на това правителство и Управленската програма на ГЕРБ, свързана с устойчиво, конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие. Напротив,

за 2021 г. и следващите бюджетни години частта от изпълняваните дейности, както и ангажименти, произтичащи от правителствената програма, остават финансово необезпечени. С този бюджет България отново ще бъде на 50-о място, че дори и след 50-о място по продоволствена сигурност. Едно изследване, което е правено преди четири години. За съжаление, управлението на ГЕРБ отново ще остави и зеленчукопроизводителите, и животновъдите, и овощарите без пари. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Господин Абазов, заповядайте за втори отрицателен вот. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! Госпожо Председател, много бързо подложихте на гласуване чл. 23. Не можах да взема отношение по Заповядайте сега. БЮРХАН АБАЗОВ: …затова се налага да го направя под формата на отрицателен вот. Аз и моята парламентарна група гласувахме против този бюджет, защото той отново оставя недофинансирани няколко сектора в земеделието. Това са Агенцията по храните, Селскостопанската академия, областните дирекции „Земеделие и гори“. Областните дирекции „Земеделие и гори“ са органът, който е на първа линия на сблъсъка между земеделците и Министерството на земеделието. Там се срещат всички интереси. Те са като на първата линия с COVID-а. Нашето предложение беше да има повече пари за тях. След това нашето предложение беше да има повече пари за Българската агенция по безопасност на храните, защото те се грижат за националната сигурност под формата на здравето и безопасността на хората като храни, освен това са и на първа линия във връзка с COVID-19. Те също са недофинансирани. Другият недофинансиран сектор е Селскостопанската академия, където хабилитирани лица, високи професионалисти, научни работници трудно прилагат научно-приложната програма на Академията, а, знаете, по новата Обща селскостопанска политика, свързана със зеления пакт, ние сме длъжни да се устремим към нови технологии, към дигитализация, към зелени технологии. Без наличието на научната мисъл това е невъзможно. Налага се в две минути под формата на отрицателен вот, тъй като не можах да се изкажа по точката, това бяха нашите предложения. С 25 милиона да се увеличат средствата за областните дирекции „Земеделие и гори“, общински служби; с 3 милиона да се увеличи бюджетът на Селскостопанската академия; и с 5 милиона да се увеличи бюджетът на „Напоителни системи“, които имат един публичен ангажимент, който им е вменен – да защитават населението и земите от вредното въздействие на водата, като поддържат километри наред дунавски диги, речни диги, отводнителни системи,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам Ви да не бързате толкова. Да координирате малко действията си, защото преди малко, когато обсъждахме, всъщност не обсъждахме бюджета на Министерството на туризма, министърът на туризма го нямаше. Сега се появи министърът на туризма за бюджета на Министерството на спорта. Та, мисълта ми е да си координирате малко нещата, да починете малко и и да работим така, както го гласувахме – до 18,00 ч. Другото, което е – колегите, които са онлайн, и те ще се наспят, сутринта ще бъдат свежи и ще могат да Ви помагат в слушането на това, което говори опозицията, така че ние имаме обратното предложение: да работим до първото удължение, тоест до 18,00 ч. и след това да си направим утре редовно заседание. Няма смисъл да се криете. Това, което ще приемете през нощта, българският народ ще го усети негативно на гърба си през цялата следваща година, за съжаление. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА ще гласуваме първо предложението на господин Иванов и ако бъде подкрепено, няма да подлагам на гласуване Вашето предложение. Моля, режим на гласуване по процедурата на господин Иванов

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Предложението, което правим в чл. 24, касае субсидиите и капиталовите трансфери за БДЖ „Пътнически превози“. Политическа партия ГЕРБ вече три или четири години обещава на българските граждани и на БДЖ, че след като направи концесията на летище София, някакви 500 или 600 млн. лв. ще отидат в "Български държавни железници" за закупуване на нови влакове. И така три или четири години хората в БДЖ и българските граждани, а и всички ние очакваме средства, с които да бъдат закупени и модернизирани „Български държавни железници“. Опитвате се няколко години да заявявате, че железопътният транспорт е приоритет в политиката на ГЕРБ, само че приоритетите се показват в бюджета и в политиките, които се правят. Никъде в този бюджет не се вижда железопътният транспорт да е приоритет за ГЕРБ и за управляващото мнозинство, респективно „Обединени патриоти“. Вие предлагате за трите години – 2021-а, 2022-а и 2023 г. 217 милиона общо, при положение че само преди няколко години сте заявили, че са необходими между 500 и 600 млн. Няма как да искаме развит железопътен транспорт, редовно изпълнение на разписанията, обслужване на пътниците, без това нещо да бъде подплатено с модернизация на влаковете, модернизация на локомотивите и поддържане на железопътната инфраструктура. Нашето предложение, уважаеми колеги, е разумно. Мисля, че и господин Ананиев би го подкрепил, не виждам основание да не се случи допълнително 30 милиона да бъдат прибавени към капиталовия трансфер за БДЖ „Пътнически превози“ именно за закупуване на нови локомотиви, нови влакове, което е крайно необходимо. Не знам колко са в момента, но всеки ден по един локомотив спира да работи. Това ще се отрази в зимния период и на разписанията, на закъсненията и на неизпълнение на графика за движение. Благодаря Ви. Разчитам наистина на сериозното и държавническо поведение. Няма как три години да казвате, че железопътният транспорт е приоритет,

на отдалечени и слабо населени места. Надявам се и това да получи подкрепа, защото изцяло е насочено към решаването на проблемите в този сектор. Само че, господин Свиленски, не сте прав за едно нещо. Ние повтаряхме три години, че железопътният транспорт трябва да бъде приоритет. Управляващите не казваха, че е приоритет и тези средства ги нямаше три години, когато ние правихме предложения за държавния бюджет и там ясно да се каже, че средствата, които са необходими, трябва да отидат. Изтървахме два програмни периода, в които не успяхме да набавим така необходимите средства, за да може да имаме едно нормално развитие. Сега говорим за същите проблеми, които миналата, по-миналата и така последните пет години – те са едни и същи. Ние налагахме тази тема да бъде приоритет, защото железопътният транспорт, въобще секторът „транспорт“ е приоритет

Председател. Уважаеми господин Летифов, прав сте, не мога да не се съглася с Вашата реплика Това беше приоритет и на нашата политическа сила, и на Вашата политическа сила, но и на Транспортната комисия. Нееднократно в Комисията единодушно с колегите от ГЕРБ и от „Обединени патриоти“ сме заявявали нашето желание, че сме готови, че сме насреща да помогнем каквото е необходимо за развитието на българските железници. Знаете, че беше изготвен план преди няколко години за развитие, за закупуване на подвижен състав. Този план така и не видя бял свят. Проблемът наистина е, че в Комисията, пред обществото се говори едно – самият министър на транспорта и този, и предишният, заявяваха, че това трябва да е приоритет с аргументите, които Вие казахте, но на практика, ето сега, когато е моментът да се покаже, че това е приоритет на дадена политическа сила, го няма в бюджета. Няма как цяла година да говориш едно нещо и когато трябва да го осигуриш финансово, да го няма. Изпуснах да кажа на колегите: през 2024 г., уважаеми колеги, изтича договорът на „Български държавни железници“ като обществен превозвач. Ако те не си купят новите влакове, новите локомотиви, новите вагони, през 2024 г. ще се обяви конкурс и може друга железница да дойде и да вози българските граждани. Ние като отговорни политици – всеки един от нас е представител на даден регион, трябва да си защитим нашия, българския превозвач, така че през 2024 г., когато му изтече договорът, да се яви с необходимия подвижен състав на предстоящите конкурси. Господин Ананиев, молбата ми е наистина, ако има възможност, да вземете отношение, да подкрепите или поне да го имате предвид, не знам вече в процедурите Ви по-нататък как може да бъде решен този въпрос. Наистина тези пари са необходими за "Български държавни железници". Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще си позволя няколко коментара по отношение на бюджета за Министерството на младежта и спорта, въпреки че нямаме направени предложения. Ние нямаме направени предложения, защото е ясна съдбата на всички наши предложения за промени, включително и при заявено Ваше желание – имам предвид желание от страна на управляващите да подкрепят дадени предложения, те имат същата участ – да не са подкрепени. Ще си позволя тези коментари, защото ги направих и в Комисията, искам да ги направя и в залата. Факт е, че този бюджет, както каза и министърът, е рекорден, но това се дължи, първо, на една нормативна промяна, свързана с Българския спортен тотализатор едно, бих казала, твърде закъсняло решение, което струваше много скъпо на българските данъкоплатци и което ощетяваше дълги години бюджета на българския спорт. Не бива да се възгордяваме от тези параметри на бюджета, защото, сравнени с европейската статистика, можем да кажем следното. Като процент от брутния вътрешен продукт този бюджет е 0,078, а европейската практика и статистика, европейският модел е поне 1% от брутния вътрешен продукт при далеч по-сериозни нива продукт в съответните страни. Сами виждате, че това не представлява кой знае какъв повод за гордост. Един от упреците ми към този бюджет и през последните години, които съм правила към политиката на Министерството, е именно по отношение на баланса – средства, заделени за спорт за високи постижения и спорт за всички. Всеизвестна Ви е така наречената пирамида на спорта, което означава формулата за успех, формулата да имаш призьори в световни олимпийски първенства е по-широка основа на пирамидата, а именно повече инвестиции в спорта спорта за всички, в спорта за учащи и в спорта за студенти, в спорта за младите хора, за да можем да се увенчаем… Сигурно не знаете, но следващата година е олимпийска, ще имаме олимпиада и нашето присъствие трябва да бъде значително по-добро от последните няколко олимпиади, което показва един регрес. Какво имам предвид за баланса? Министерството предвижда близо 60 милиона за политика за високи спортни постижения и 20 милиона по негови разчети за политика политика за спорт за учащи. Само че това тук е твърде измамно, защото спортът за учащи включва и бюджета на всички спортни училища. Ако не знаете, нека да Ви кажа, че спортът и дейността на спортните училища е свързана с високото спортно майсторство и това няма нищо общо с масовия спорт и спорта за учащи. Спортът за свободното време и спорт за ученици и за студенти, което е основата на спортната пирамида и където всички държави от Европейския съюз отделят най-много средства, България отделя днес само 350 хил. лв. Само 350 хил. лв.! За този баланс сме си говорили винаги, когато става въпрос за обсъждане и приемане на бюджет на това министерство. За съжаление, през последните години не виждам никакво подобрение и никаква промяна в това отношение. Няма как да има едно успешно участие в световни европейски първенства и олимпийски игри, без да имаме достатъчно резерв и без да имаме достатъчно широка основа, на която да работим. Освен това спортът означава и здраве здраве за всички наши деца. За съжаление, ще спомена и това, което Вие през годините упорито отказвахте да приемате – едно, и то много настоятелно от наша страна, Постановление № 129. Понеже министърът на спорта го няма, но тук е министърът на финансите, той знае много добре какво означава това постановление. В нашия мандат с това, което стартирахме, именно актуализацията на Постановление № 129, което касае

да имаме предвид това, което следват другите европейски държави – като политика и като цели, за да се поздравим утрешния ден със здраве и с успехи на олимпийски игри и световни първенства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Лечева. Реплики? Не виждам. Господин Ченчев, заповядайте за изказване.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Предлага се един бюджет в сферата на спорта и тук е мястото да кажем, тъй като вече три години слушаме как БСП не е алтернативата по изпълнение на различните секторни политики, да обърнем внимание на залата, че в миналогодишния си алтернативен бюджет БСП заложи бюджет за спорта за тази година – вече изминаваща, със сумата, с която сега е увеличен бюджетът за 2021 г. При това забележете, по пера числата почти се повтарят. Значи сега Вие следвате това, което БСП Ви предложи преди една година. Хубаво го следвате, но и в Комисията казах, и тук ще обърна внимание на уважаемото народно представителство, че ме притеснява фактът, че се дават едни пари, както се прави същото в някои от секторите, които са нереформирани, и последиците са катастрофални, и това се вижда. Да не стане същото и в спорта? Предупреждаваме Ви, че ще стане! Тъй като преди мен госпожа Лечева обърна внимание на разликите в различните политики – и учащите, и спортът в свободното време, и високите постижения, разбира се, и спортът за млади хора. има косвена, дори и пряка връзка с политиката за младите хора, където приключва една национална стратегия. за следващото десетилетие, а много е важно да видим анализа на тази, която приключва, за да можем в областта на спорта за младите хора да направим съответните изводи, анализи и да видим къде са пропуските. Излишно е тук да Ви давам данните за заболеваемостта при младите хора и тревожните фактори като например това, че всяко трето българско дете е склонно или болно от затлъстяване. Разбира се, няма как да не отчетем, че поради други фактори и поради случилото се в областта на хазарта тотото в момента ще даде повече пари за спорта от бюджета си, около 63 – 64 млн. лв. от държавния бюджет, които влизат, останалото до 97 е тото. Казах в Комисията и тук ще го повторя: притеснява ме и друго – в програмите, които са доста и са добре финансирани, бих казал, ме притеснява ефективността, тяхната ефективност на тези програми, както, разбира се, и контрола по изпълнението им, което при младите хора е изключително важно. Мисля, че тук всички трябва да се чувстваме отговорни, разбира се, ние от опозицията ще следим за разходването на средствата, за контрола на програмите, нещо апропо, което ми обеща и министърът на спорта господин Красен Кралев в последната Комисия. За последен път Ви казвам: притеснява ме

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Квесторите, моля, поканете народните представители в залата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз Ви предлагам да подкрепим това предложение на „Обединени патриоти“, което намалява бюджета на така наречената накратко – Комисия по досиетата, с 46 %. Аз смятам, че вече тази комисия… Миналата година аз направих предложение бюджетът на Комисията да бъде нулев, но така или иначе нека да има някакво намаление, да могат в тази комисия вече да подготвят обилните си материали за предаване на историята, на

числото „350“ се заменя с „488“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59. Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение за чл. 28 на народните представители Мария Цветкова и група народни представители. Гласували

неподкрепеното предложение за чл. 28 за чл. 29 на госпожа Мария Цветкова и група народни представители.

Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2021 г., както следва:, съгласно таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:, съгласно таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:, съгласно таблица.“

чл. 49: „Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2021 г., както следва, съгласно таблица: (2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2021 г, както следва, съгласно таблица“. Дотук. Изказвания? Господин Летифов, после госпожа Лечева. Заповядайте!

първото увеличаване на субсидията за превоза на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградски транспорт и транспорт в планински и други райони с 4 млн. лв. И второто увеличение е на капиталовия трансфер за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с 65 млн. лв.,

годишен трансфер, за да може да завърши в периода 2021-а, 2022-а и 2023 г. своите големи инфраструктурни обекти. С нашето предложение там стават 205 млн. лв., което отново е недофинансиране, но увеличението с тези 65 млн. лв. ще даде възможност на Националната компания да поддържа този график за извършването и завършването на тези големи инфраструктурни обекти, за което коментирахме с господин Свиленски в чл. чл. 24. Надявам се на подкрепа за нашите предложения. Първо, защото нерентабилните линии в малките населени места са силно засегнати по отношение на транспорта. Една голяма част от тях имат частични проблеми с транспорта, а други въобще нямат транспорт. Така че това малко увеличение на субсидията ще помогне на общините да рискуват и да поддържат своя

националния железопътен транспорт, а и компанията като цяло. Иначе ще има летален край. Това наистина ще е едно отношение, с което ще кажем, че да, този железопътен транспорт е приоритет. А и не само това, необходимо е и повече – да го развиваме, за да отговорим на очакванията както на българските граждани, а така и на времето. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов. Реплики?